Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt potpore pravosudnom sektoru, hitni postupak, prvo i drugo Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, pravosuđe, financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Tatijana Vučetić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Ovim zakonskim prijedlogom utvrđuje se Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt potpore pravosudnom sektoru kako bi njegove odredbe, a u skladu sa člankom 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Cilj projekta je dati potporu u jačanju učinkovitosti pravosudnog sustava, te bržoj provedbi reformskih mjera usmjerenih na prilagodbu pravosudnog sustava standardima Projekt se sastoji od sljedećih dijelova: od jačanja učinkovitosti sudbenog sustava, jačanja učinkovitosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, jačanja upravljačkih sposobnosti Ministarstva pravosuđa, te provedbe projekta i praćenja ostvarenih rezultata. Jačanje učinkovitosti sudbenog sustava usredotočit će se na omogućavanje provedbe plana racionalizacije mreže sudova kroz kapitalna ulaganja u izabrane zgrade sudova, jačanje sposobnosti upravljanja sudovima, jačanje sposobnosti upravljanja sudskim postupcima, unapređenje informacijskih sustava potrebnih za upravljanje sudskim postupcima i sudovima, skraćivanje trajanja sudskih postupaka, te unapređivanja sustava ovrhe. Jačanje učinkovitosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske obuhvaća program aktivnosti koji će se usredotočiti na tri skupine reformi. Potpora racionalizacije mreže državnih odvjetništava kroz kapitalna ulaganja u izabrane zgrade, jačanje organizacijskih i postupovnih kapaciteta Državnog odvjetništva, te prilagodba novom zakonskom okviru, unapređenje i uvođenje informacijskih sustava za upravljanje u Državnom odvjetništvu. Jačanje upravljačkih sposobnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske kroz unapređenje upravljanja temeljenog na raspoloživim sredstvima i ostvarenim rezultatima, unapređenjem upravljačkih, informacijskih sustava, te jačanjem upravljačkih sposobnosti Ministarstva pravosuđa. Kronologija postupanja je išla ovako. 11. veljače 2010. donesena je odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje ugovora o zajmu. 17. veljače 2010. uslijedili su pregovori o ugovoru o zajmu između ovlaštenih izaslanstava Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj održanih u Zagrebu. 25. veljače 2010. donesen je zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju izvješća s pregovora i ovlašćivanju za potpisivanje ugovora o zajmu. 6. travnja 2010. godine Upravni odbor Međunarodne banke za obnovu i razvoj odobrio je financiranje predloženog projekta. uslijedilo je potpisivanje ugovora o zajmu u Zagrebu. Ugovor su potpisali potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija gospodin Šuker, te voditelj Ureda Svjetske banke u Zagrebu. 13. srpanj 2010. je rok za potvrđivanje ugovora o zajmu kako bi kao uvjet za povlačenje sredstava po kreditu. Projektom se osiguravaju kapitalne investicije potrebne za provedbu plana racionalizacije mreže sudova i državnih odvjetništava u skladu sa odnosnim zakonskim propisima kao što Zakon o područjima i sjedištima sudova i Zakon o područjima i sjedištima državnih banke u Zagrebu. zgrada Općinskog suda u Splitu koji već dugi niz godina djeluje u neadekvatnim uvjetima i u značajnom postupku sudjeluju u ukupnom broju neriješenih predmeta u Republici Hrvatskoj a drugi je po veličini sud u Republici Hrvatskoj, zgrada pravosudnih tijela u Karlovcu, novi prostori općinskog, državnog i županijskog državnog odvjetništva u Puli. U skladu sa strategijom reforme pravosuđa i akcijskim planom ulaže se u daljnje unapređivanje i uvođenje IT sustava u poslovanje sudova i državnih odvjetništava te opremanje istih, analize, preporuke i edukacije za unapređenje upravljanja pravosudnim sustavom, pravosudnim tijelima, pojedinačnim postupcima, financijsko upravljanje pravosudnim sustavom, unapređenje upravljanja portfeljom nekretnina u pravosuđu i Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 27,9 milijuna eura od čega se 26 milijuna eura osigurava zajmom Svjetske banke a 1,9 milijuna eura, dakle oko 7 i po posto iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Uvjeti zajma su sljedeći, iznos je 26 milijuna, provedba je 5 godina, kamate je fiksna 6 mjesečni libor za eur, plus marža, znači 1,94%, početna naknada je 0,25 odnosno 50 tisuća eura, rok otplate je jednokratan na dan 15. listopada 2027. godine. U stupanje u ugovor o zajmu na zajmu na snagu vezana iz darovnica Kraljevine Nizozemske u iznosu od 800 tisuća eura za pojedine komponente projekta, unapređenje ovrhe, izbor pokazatelja uspješnosti pravosudnog sustava, financijsko upravljanje. Ministarstvo pravosuđa u potpunosti je spremno i organizirano za početak provedbe projekta i obavljanje prvih natječaja odmah po stupanju ugovora o zajmu na snagu. Svi preduvjeti dogovoreni sa Svjetskom bankom su ispunjeni. Osnovana je jedinica za provedbu projekta, osnovano je i savjetodavno vijeće projekta za nadzor nad provedbom projekta, u čijem sastavu su ministar pravosuđa, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, glavni državni odvjetnik, čelnici uključenih pravosudnih tijela, ravnatelj uprava Ministarstva pravosuđa, predstavnici Ministarstva financija i drugi. Temeljem svega navedenog predlažemo da se ovaj prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za projekt potpore pravosudnom sektoru usvoji, kako bi Ministarstvo pravosuđa što prije moglo započeti sa realizacijom projektnih aktivnosti. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. Josip Salapić u ime Klub zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt potpore pravosudnom sektoru sa konačnim prijedlogom zakona. Prije nego što ispred kluba HDZ-a prokomentiram zakona, mi smo u ovom Visokom domu prije jedno 6, 7 mjeseci raspravljali o izvješću Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i osim onih pitanja gdje se očekuje učinkovitost u

promijenili Zakon o kaznenom postupku, u izvješću Državnog odvjetništva stoji Državno odvjetništvo ukazuje da je većina poslovnih prostora dotrajala i nužna su investicijska ulaganja. Teškoće u svezi prostora za rad ima i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Ured za sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Za kvalitetan rad i upravljanje Državnim odvjetništvom kao cjelinom, te za potrebe Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta nužno nam je potreban dodatni prostor. Isto tako što se tiče informatizacije, informatičke opreme kaže se da je informatizacija Državnog odvjetništva postaje sve veći i gorući problem, bez odgovarajućih programa nije moguće daljnje unapređivanje rada, a posebno praćenje i nadzor nad radom kako Državnog odvjetništva, tako i pojedinih dužnosnika. Ovo sam istaknuo prije svega što upravo ovaj prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu donosi vrlo važan i snažan zamah i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i sudbenim tijelima i Ministarstvu pravosuđa u jednoj organiziranoj i kvalitetnoj provedbi programa Vlade Republika Hrvatske, a to je suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i povećanju učinkovitosti hrvatskoga pravosuđa pred ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. Ovdje je isto tako posebno važno naglasiti da suradnja Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj kvalitetno traje od 1993. godine, i naša je država do sada povukla 46 zajmova u vrijednosti 2,1 milijuna eura, i 51 darovnicu u vrijednosti 72 milijuna američkih dolara. Isto tako Međunarodna banka za obnovu i razvoj jedna je od najvažnijih financijskih institucija koji prati ekonomski, socijalni razvitak i sve reforme u Republici Hrvatskoj od 1993. godine, posebice naglasio sam ovim vremenima kada je naša zemlja pred ulazak u Isto tako predloženi prijedlog zakona je u skladu sa strategijom partnerstva između Svjetske banke i Republike Hrvatske, gdje se očekuje da ste u četverogodišnjem programu zajmova u Republici Hrvatskoj odobre iznosi od 1 do 1,4 milijarde američkih dolara, što ovisi o uvjetima i potrebama koliko će Vlada Republike Hrvatske moći povući sredstava od Svjetske banke. Predloženi zakon koji je pred nama u skladu je sa odlukom Vlade Republike Hrvatske od 11. veljače 2010. godine, a sam ugovor je potpisan od strane potpredsjednika Vlade i ministra financija gospodina Šukera 13. travnja 2010. godine. Danas je ovaj prijedlog zakona pred Hrvatskim saborom. Mi ćemo ga naravno kao Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati. Cilj je ovoga zakona prvenstveno jačanje učinkovitosti i potpora pravosudnom sektoru u Republici Hrvatskoj, brža provedba reforme pravosuđa, te prilagodba pravosudnog sustava Republike Hrvatske pravosudnom sustavu Europske unije. Ukupna vrijednost zajma je 26 milijuna eura uz ovu dodatnu donaciju Kraljevine Nizozemske, i uz sredstva koja će Vlada Republike Hrvatske dodati ovom projektu, ukupna je vrijednost 27,9 milijuna eura. Ovaj zakon donosimo po hitnom postupku, prije svega što su ispunjeni uvjeti po Poslovniku Hrvatskoga sabora, a isto tako što postoji i datumom uvjetovani rok kada zakon moramo donijeti da bismo sredstva koja su predložena po ovom zakonu mogli povući. Kredit će se otplaćivati od 2010. godine do 2027. godine. Sva sredstva koja će biti utrošena strogo će biti kontrolirana od Upravnoga odbora odbora Svjetske banke, ureda u Zagrebu. Još jednom bih naglasio da je ovaj zakon nužno potreban Republici Hrvatskoj, hrvatskome pravosuđu zbog svih onih uvjeta i zbog svih onih zacrtanih mjera koje smo ovdje kao mjere Vlade Republike Hrvatske naglašavali u Hrvatskome saboru, a to je učinkovito hrvatsko pravosuđe u Europskoj uniji, učinkovita borba protiv korupcije, kriminala i organiziranog kriminaliteta, te zaštita interesa kako građana Republike Hrvatske tako i imovine Republike Hrvatske. Predviđena sredstva utrošit će se za one objekte, one sudove i one sustave kako u pravosudnom sektoru, tako i u Državnom odvjetništvu koja su nužno potrebna da bismo one zacrtane zadatke koje smo kao zastupnici u Saboru tražili od našega pravosuđa i od institucija koje provode zakone Republike Hrvatske, da bismo stvorili uvjete i osigurali sredstva i potrebitu opremu kako bi rezultati bili onakvi kakve očekuje Vlada Republike Hrvatske ovom našem zacrtanom programu borbe protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta. Zakon smatram izuzetno važnim. Mi smo čuli sve one one probleme koji su hrvatskom pravosuđu danas probleme u Državnom odvjetništvu, probleme koje imamo u kadrovima što se tiče pravosuđa i pravosudnih tijela smatramo ga potrebnim i HDZ podržava donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ime kluba HNS-a, HSU-a uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Jedinstvena je ovo prigoda kada Hrvatski sabor odlučuje o zaduženju Republike Hrvatske. Obično se te odluke donose negdje drugdje. I nismo zadovoljni s njima, a ne možemo ih ni kontrolirali. Međutim, ovo je slučaju u kojemu je jedinstveno i to što će vjerojatno svi klubovi zastupnika podržati ne samo projekt vrijedan 27,9 milijuna eura, već i sam zajam kod Međunarodne banke u iznosu od 26 milijuna eura. I čitav je niz razloga za to. No, dopustite prije nego što u ime kluba HNS-a i HSU-a kažem nešto o samome prijedlogu zakona, dozvolite da izreknem jednu kritiku predlagatelju. Naime, ustalilo se, a to nije dobro da Vlada Republike Hrvatske zakonske prijedloge šalje s takvim obrazloženjima iz kojih se ne vidi ono što je doista relevantno. Školski primjer je bio jučer kada smo raspravljali o ugovoru s Ruskom Federacijom o izgradnji plinovoda, gdje je državna tajnica tek u svojoj završnoj riječi rekla sve ono što je relevantno i vezano za taj ugovor. Danas imamo situaciju jednu vrlo sličnu, da ovaj ugovor prati obrazloženje Vlade na nekih 4, 5 stranica i da se u tom dijelu obrazlaže samo jedan od dva aspekta ovoga pitanja, a to je financijski. O sadržajnom aspektu, jer ta su dva najvažnija u samom obrazloženju nema mnogo riječi, a ne može se dosta toga niti iščitati iz samog teksta ugovora o zajmu. No, financijski aspekti ovoga prijedloga zakona više su nego dobri. Vlada je uspjela u dogovoru sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj isposlovati vrlo povoljne uvjete za ovaj kredit jer Euribor uvećan za ako smo dobro čuli za 1,94% koliko iznose fiksne kamatne marže doista je ovog časa najkvalitetniji mogući izvor, odnosno najpovoljniji su to uvjeti koje može uopće dobiti netko na financijskom tržištu ovoga časa. Naravno radi se o specifičnom programu, radi se o nečemu što je nama posebno važno, što svakako pogađa srž čitavog niza mjerila koji su nam propisani za poglavlje Pravosuđe i temeljna prava. I u tome smislu ocjenjujemo da je postizanje dogovora oko podizanje ovoga zajma bilo vrlo uspješno. vrlo smo zadovoljni što će se sredstvima međunarodne banke financirati ove 4 glavne komponente i to poboljšanje učinkovitosti sudbenoga sustava, poboljšanje učinkovitosti Državnog odvjetništva, jačanje funkcije rukovođenja Ministarstvom pravosuđa, te osobito je važno je i sama potpora vođenju i provedbi projekta, jer se kada bismo znali koliko to košta iz toga može iščitati kvaliteta odnosno kvalitetno uloženo ovih sredstva u prave tri komponente. Očito je da će jedan dio tih sredstava biti utrošen u građevinske radove na sanaciji i rekonstrukciji i dogradnji zgrada sudova u Splitu, Karlovcu, Puli odnosno zgradi Državnog Državnog odvjetništva za potrebe USKOK-a u Zagrebu, odnosno Državnog odvjetništva u Puli. Također je vrlo važno da će određeni dio sredstava biti iskorišten i za unapređenje operativnih informatičkih sustava, jer znamo vrlo dobro da je to jedan od ključnih uvjeta funkcionalnosti sudova u Republici Hrvatskoj. Ono što nas također raduje je da se jedan dio sredstava namjenjuje edukaciji pravosudnog osoblja i to prije svega kroz studijska putovanja, radionice i konferencije, jer je cilj unapređenje upravljačkih resursa, odnosno cilj je poboljšanje sustava upravljanja ljudskim resursima u pravosudnom sustavu. Dakle, u sudovima i u državnom odvjetništvu. Međutim, ono što ne znamo i ono što nam nije predočeno kakvi su uopće omjeri unutar ovog okvira od 26 milijuna eura prema ovim komponentama. Mi doista ne znamo koliko tih sredstava ide na komponentu 1, 2, 3 ili 4, mi ne znamo koliko će sredstava na kraju otići na građevinske radove, a koliko će otići na informatičku opremu, odnosno unapređenje operativnih informatičkih sustava, koliko će otići na edukaciju. To je informacija koja je vrlo važna. U tome smislu nadam se da će gospođa državna tajnica u svom kasnijem obraćanju nam pojasniti jer nije svejedno hoće li ogroman postotak ovih sredstava otići u građevinske radove, a tek mali ili mizerni dio u unapređenje operativnih informatičkih sustava i edukaciju ili će to biti izbalansirano. U svakome slučaju valja reći da je trud Ministarstva pravosuđa oko oblikovanja ukupne reforme pravosuđa, unapređenja sustava sudova nešto što smo pozdravili od prvoga časa, ali nešto što će se vrlo rigorozno propitivati i kroz ispunjenje mjerila na jučer otvorenom poglavlju Pravosuđa i temeljnih prava. Pred nama je vrlo važan period u kojemu će da bi se to poglavlje zatvorilo valjati vrlo, vrlo jasno dokazati da svi elementi reforme pravosuđa i unapređenja sustav sudovanja u Republici Hrvatskoj doista funkcioniraju onako kako je obećano, odnosno onako kako to u svim elementima reforme koja se sastoji od čitavog niza propisa od kojih smo veći dio toga već donijeli i piše. Karta kanta" kažu stari ljudi ali jednako tako bit će više nego važno do konca ove godine, dakle do momenta, potencijalnog momenta zatvaranja poglavlja dati vrlo čvrsta uvjerenja uvjerenja i garancije da taj proces ide, da on nije samo na papiru. Nije dovoljno ono što smo učinili u sustavu vrednovanja sudaca, očito će se morati neke stvari korigirati i u tome smislu treba promatrati cijelo to područje funkcioniranja pravosuđa kao jedinstveni prostor u kojemu još ima mnogo posla. Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika pozdravlja ovaj prijedlog, moli pojašnjenja omjera angažiranih sredstava kako u ova četiri segmenta projekta tako i po ove tri ključne komponente. Također bi nas zanimalo koliko će sredstava biti upućeno na poboljšanje uvjeta rada DORH-a, koliko ministarstva a koliko za samo praćenje provedbe ovoga projekta. Dakle, klub HNS-a i HSU-a pozdravlja ovaj prijedlog i podržat ćemo ga. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Drugih prijava kluba nema. Prelazimo na pojedinačnu raspravu.

iz obrazloženja gospođe državne tajnice veći dio ovih sredstava bit će utrošen, ono što je pravosuđu i dan danas toliko prijeko potrebno to su i kapitalna ulaganja osim također i dalje jačanja njihovih upravljačkih sposobnosti što je i dalje rak rana samog pravosuđa ali isto tako i svih onih neophodnih stvari koje svakom svakom ministarstvu a pogotovo pravosudnim tijelima trebaju. Opće je poznato kad se kod nas ustanovi neka nova agencija, institucija pa evo spomenut ću samo iz naše nedavne prošlosti i FINA-u i financijsku policiju, nisu nikada bila upitna sredstva ni za kadrove ni za prostor. Međutim, za pravosudna tijela bez obzira koja Vlada i koja kadrovska kombinacija uvijek tu problema za izdvajanje ima ali to je tako vjerojatno, ne vjerojatno nego imam saznanja i u mnogim europskim zemljama pa onda i šire. Naravno, za dobar rad potrebno je i dobro radno okruženje. Čuli smo ovdje i konkretno u pogledu kapitalnih ulaganja u što bi dobar dio sredstava se uložio pa smo ovdje imali priliku čuti da će se utrošiti u zgradu za pravosuđe, dakle i za sudove i za državno odvjetništvo u Splitu. Mene to čudi zato što još 2003. godine grad Split je bio dužan državi na ime hotela vratiti, dati jednu zgradu. Tada je to učinjeno, to je ona zgrada odmah malo poviše Pravnog fakulteta u Splitu i mene čudi gdje je ta zgrada nestala i kome je prodana. Prije nekoliko godina je ta zgrada prodana umjesto da se osposobi za sudove i za državna odvjetništva, ili već u njihovoj međusobno raspodjeli. Dakle, osigurana je bila zgrada i od nje izgleda ništa. Isto tako 2003. godine počeo je projekt uređenja ove Selske. Jedan dio je samo napravljen, danas je to već nakon sedam, osam godina davno trebalo sve biti u funkciji. Trebali smo tamo imati i pravosudnu akademiju, međutim još nije to realizirano. Ima jedan problem koji nije od jučer, naime da državna administracija koristi ogromna sredstva poreskih obveznika za najam. 19 milijuna godišnje hrvatske obveznike, građane košta najam koji koriste Vladina tijela, ministarstva, agencije, slične ustanove. To samo po sebi ne bi bilo alarmantno da država u svom vlasništvu i posjedu nema ogroman broj nekretnina koje zjape prazne i proizvode samo gubitke zbog vode, zbog struje, komunalnih davanja. Jednostavno, to je apsurd. Dakle, prihvaćajući ovaj prijedlog zakona da se unaprijedi stanje dodatno u pravosuđu pogotovo u kapitalnim investicijama čudom se čudimo već godinama da je Ministarstvo pravosuđa iz vlastitog prostora odnosno prostora koje je besplatno koristilo na adresi Republike Austrije ondje gdje je prostore u neposrednoj blizini imalo i Ministarstvo zaštite okoliša odjedanput ničim izazvano kod velikih potreba pravosudnih tijela za sredstvima od mnogih projekata se odustajalo a ministarstvo se preselilo u Dežmanovu u vlasništvo Hrvatske radio-televizije za što plaća mjesečno negdje za te kvadrate koji su apsolutno neadekvatni za samo ministarstvo. Za samo preseljenje i uređenje potrošeno je 19 milijuna kuna a mnogi projekti u samom pravosuđu u unapređenju pravosuđa za potrebe sudova i državnih odvjetništava i USKOK-a ostali su tada nerealizirano. Dakle, u najmu tih kvadrata pokazujemo zaista ludilo na kvadrat. I za to nitko nije odgovarao. Ja bih molila državnu tajnicu da ovaj problem koji je vjerojatno gospođi premijerku možda i promaknuo da joj posebno skrene pozornost na ovo jer ondje gdje se promovira štednja na vodi, na kavi a ovdje se daju milijuni i milijuni. Dakle, molim vas objasnite u ovom vremenu krize kakvo je to sludilo spopalo Vladu da iz prostora koje je koristilo besplatno ulazi u prostore Hrvatske radio-televizije i za to mjesečno izdvaja toliki ogromni novac. Samo da je taj novac proslijeđen pravosudnim tijelima pa mi ne bi imali potrebe za ovaj zajam. Naravno novaca nikad dovoljno, pogotovo kažem u ovom sektoru koji je zaista potreban i koji uvijek najmanje dobiva. Tome se treba stati na kraj. Potrebe o kojima je govorio i kolega Salapić svakako da su povećane s obzirom na primjenu novog Zakona o kaznenom postupku u kojem je Državno odvjetništvo i pogotovo USKOK dobili istražne ovlasti, odnosno oni provode istragu i naravno da su im potrebni i novi prostorni kapaciteti. Moram napomenuti dakle propos ovoga što sam prije rekla i što se ministarstvo iz besplatnih prostorija, valjda mu nisu odgovarale, a one su bile adekvatne nego voli plaćati ne znam zbog čega, u Dežmanovu. Dakle, mi smo u to vrijeme vlastite prostore ministarstva da bi se ljudi u ministarstvu, odnosno u sobama koje su već bile napučene sa 3, 4 službenika, namještenika, doveli nekoliko ljudi kako bi mogli vlastite prostore ministarstva ustupiti za rad USKOK-a kako bi mogli biti objedinjeni na jednom prostoru radi efikasnosti postupanja u …/Govornica se ne razumije./… Prema tome, dok Vlada štedi, govori o svim mjerama štednje, ovakvo ponavljam ludilo na kvadrat s ovim kvadratima neda se ničim objasniti, odnosno nečim jer kad nije ovako jasno onda iza toga stoje neke radnje koje izazivaju sumnje u poštenje i u zakonitost, a ja bih volila da se to otkloni od strane samog ministarstva da bi ono moglo zaista imati puninu povjerenja kod građana kako bi moglo izvršiti svoju ustavom i zakonom određenu zadaću, pogotovo kroz svoja pravosudna tijela, kroz sudove, kroz državna odvjetništva. Dobro je što je rekla, napomenula državna tajnica da neka negativna iskustva koja smo imali u ranijim razdobljima gdje su mnogi zajmovi sličnih institucija bili bili odobreni, ugovori zaključeni, ali nisu bili dobro pripremljeni ugovori, nisu bile pripremljene jedinice za provedbu ugovora. Dobro da su sve ove predradnje izvršene jer to jamči ona da će i ona apsolutna korist odnosno zajam biti iskorišten u potpunosti i da će od toga Hrvatska imati koristi, ali ne štete. Evo podržavajući još jednom i dajući potporu ovom prijedlogu zakona molim gospođu državnu tajnicu da skrene pozornost i ministru evo koji čujemo i odlazi, ali i onom koji dođe, a pogotovo gospođu premijerku da se ovome stane na kraj jer to je izazvalo, pogotovo i onda kada je nastalo još 2004. godine dakle već davno ili '05. izazvalo je veliko negodovanje kod javnosti. I jednostavno sve mjere štednje koje se provode padaju u vodu i ne dobivaju na vjerodostojnosti da se štedi na malim stvarima, a na velikim propuštamo i imamo velike gubitke. (HSS)** Hvala lijepo. Prelazimo sada na pojedinačnu raspravu. Kolega Damir Sesvečan prvi se prijavio. Izvolite, kolega. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državna tajnice, kolegice i kolege. Dakle, pred nama je Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekte potpore pravosudnom sektoru, s konačnim prijedlogom zakona, kojeg je temeljem ovlasti Vlade Republike Hrvatske u ime Republike Hrvatske 13. travnja potpisao potpredsjednik Vlade i ministar financija Ivan Šuker i Andras Horvai, voditelj Ureda Svjetske banke za Republiku Hrvatsku. Zajmom, kao što je rečeno, se želi postići jača potpora učinkovitosti pravosudnog sustava u cilju brže provedbe mjera usmjerenih na prilagodbu domaćeg pravosudnog sustava s pravnom stečevinom i pravnim standardima Europske unije. Zajam je ugovoren sukladno Strategiji partnerstva Svjetske banke i Republike Hrvatske 2009. do 2012. godine koju je odobrila Vlada Republike Hrvatske 31. srpnja 2008. godine. Ta strategija uz sektor pravosuđa, ovisno naravno o interesima Republike Hrvatske, obuhvaća i moguće zajmove za niz različitih projekata iz oblasti prometa, energetike, obrazovanja, zaštite okoliša, zdravstva itd. Dakle, ovaj zajam iz oblasti pravosuđa je tek jedan u nizu mogućih. Želim naglasiti da će se zajmom koji je predmet ovog ugovora utjecati na poboljšanje učinkovitosti sudbenog sustava i učinkovitosti državnih odvjetništava te unapređenju upravljačkih sposobnosti Ministarstva pravosuđa kako se to navodi i u u obrazloženju što je dakle predmet zajma, a to je složit ćemo se svakako nužno i potrebno. Konkretno, sredstvima zajma planira se između ostalog uređenje i adaptacija zgrada za potrebe općinskih sudova u Splitu, Karlovcu, Općinskog i Županijskog suda u Puli, osiguravanje pristupa osobama s invaliditetom sudovima, unapređenje i ažuriranje operativnih informacijskih sustava, jačanje upravljanja sudskim postupcima itd. Planira se sanirati i obnoviti niz objekata državnih odvjetništava, konkretno objekt USKOK-a u Zagrebu te dio sredstava uložiti u jačanje institucionalnih kapaciteta i unapređenje informacijskog sustava državnog odvjetništva. Što se tiče samih financijskih aspekata zajma, kao što je rečeno dakle ono iznosi 26 milijuna eura, rok otplate je jednokratni, on je 15. listopada 2027. godine, a kamatna stopa iznosi šestomjesečni libor za euro uvećan za fiksnu kamatnu maržu s tim da je zajam raspoloživ do 30. lipnja 2015. godine. Dakle, s obzirom na nužnost i opravdanost ulaganja koja su predmet ovog zajma i da se radi o vrlo povoljnom zajmu podržat ću donošenje ovog zakona u hitnom postupku. Hvala. Hvala lijepo. I kolegica Vesna Buterin također se prijavila za pojedinačnu raspravu. Izvolite, uvažena kolegice. **Buterin, Vesna (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Međunarodna banka za obnovu i razvoj je zapravo najvažnija međunarodna financijska institucija za Republiku Hrvatsku. Ona kontinuirano podupire ekonomsko-socijalni razvoj reforme, a suradnja Republike Hrvatske sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj ima veliko ne samo financijsko nego i šire značenje za održavanje makroekonomske stabilnosti, postizanje održivog i ubrzanog gospodarskog rasta i ostvarivanje uvjeta za približavanje Međunarodna banka za obnovu i razvoj predstavlja najznačajniji izvor inozemne financijske potpore koja pridonosi ukupnom razvoju Republike Hrvatske. Značajna financijska sredstva Međunarodne banke za obnovu i razvoj Republika Hrvatska koristi u vidu strukturnih i investicijskih zajmova pod najpovoljnijim financijskim uvjetima koje ova banka postiže na međunarodnom financijskom tržištu. Također, Republika Hrvatska koristi brojne darovnice, tehničku pomoć i savjetodavne uloge usluge Međunarodne banke putem kojih se podupire ekonomski napredak i provedba strukturnih reformi na raznim područjima od infrastrukture, poljoprivrede, zdravstva do bankarskog, mirovinskog i pravosudnog sustava. Republika Hrvatska je punopravna članica Međunarodne banke za obnovu i razvoj od '93. godine od kada joj je odobreno ukupno 46 zajmova u visini od 2,1

a ona predviđa četverogodišnji program zajmova Republike Hrvatske u iznosu od jedne do 1,4 milijarde dolara. Ovaj scenarij obuhvaća zajmove za financiranje projekata za provedbu projekata iz sektora prometa, energetike, obrazovanja, zaštite okoliša, prilagodbe klimatskim promjenama, te projekata iz zdravstva, pravosuđa i slično. Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove pravosudnom sektoru potpisan je 13. travnja ove godine, a ovim zakonom o kojemu upravo raspravljamo taj se ugovor i potvrđuje čiji cilj ovog projekt jest davanje potpore jačanju učinkovitosti pravosudnog sustava, te bržoj provedbi reformskih mjera koje su usmjerene na prilagodbu pravosudnog sustava standardima Ovaj se projekt sastoji od jačanja učinkovitosti sudbenog sustava, jačanja učinkovitosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, jačanje upravljačkih sposobnosti Ministarstva pravosuđa, te provedbe projekta i praćenje ostvarenih rezultata. Ukupna vrijednost projekta jest 27,9 milijuna eura, od čega se 26 milijuna eura sredstva zajma Svjetske banke, a 1,9 milijuna eura su sredstva koja će se osigurati iz državnog proračuna. Ukupan iznos zajma za realizaciju projekta je dakle 26 milijuna eura. Glavnica zajma isplatit će se jednokratno 15. listopada 2027. godine. Kamata je šestomjesečni Euro LIBOR uvećan za fiksnu kamatnu maržu. Početna naknada iznosi 0.25% iznosa glavnice zajma, a posljednji datum raspoloživosti zajma jest 30. lipanj 2015. godine. Sredstva koja su namijenjena ovim zajmom potrošit će se na obnovu sudova u Splitu, Karlovcu i Puli. Zatim na rekonstrukciju zgrade Državnog odvjetništva u Zagrebu, pulskog Državnog odvjetništva, te unapređenje informacijskog sustava u sudovima. Osim za rekonstrukciju sudskih zgrada od 26 milijuna eura kredita Svjetske banke kako je ministar najavio oko 16 milijuna eura iskoristit će se i za unaprjeđenje upravljanja sudskim spisima, modernizaciju informatičkih sustava u sudovima, te povećanje učinkovitosti ovršnog postupka. Isto tako, navodi da će se nešto više od 8 milijuna eura upotrijebiti i za projekt racionalizacije mreže državnih odvjetništava koja uključuje i obnovu uskokove zgrade u Zagrebu. Tim novcem za potrebe Općinskog i Županijskog odvjetništva u Puli, te Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Puli proširit će se zgrade bivših vojarni. Sve bi to trebalo zapravo pridonijeti smanjenju broja neriješenih sudskih i državno-odvjetničkih predmeta, te povećati broj riješenih ovrha. Dakle, koristi od ovog projekta vidjet će se kroz poboljšanje uvjeta na sudovima koji će dovesti do veće učinkovitosti, ušteđeno vrijeme, administrativnog osoblja, brže i jeftinije parnice, naravno do veće transparentnosti u radu djelatnika, a sve to u konačnici dovest će i do stabilnije ulagačke klime, te manje korupcije. Dakle, ovim zakonom i ugovorom o zajmu precizno se utvrđuju namjeravana postignuća i planirane reforme i zato podržavam donošenje ovoga zakona. Hvala. Hvala lijepo kolegice. Želi li državna tajnica zaključno? Izvolite državna tajnica Tatijana Vučetić. **Vučetić, Tatijana** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Prije svega želim se zahvaliti svima na podršci pri donošenju ovog zakona. Isto tako, ostala sam dužna možda malo detaljnije po stavkama reći koliko se to od 26 odnosno 27,9 milijuna eura za što će se utrošiti. Dakle, za zgrade Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i USKOK-a u Zagrebu procjena je da će se potrošiti 2,56 milijuna eura. Za zgradu Općinskog suda u Splitu će se potrošiti procjena je 8,89 milijuna eura. Za zgrade pravosudnih tijela u Karlovcu 4,67 milijuna eura. Novi prostori Općinskog državnog odvjetništva, Županijskog državnog odvjetništva i Zemljišno-knjižnog odjela u Puli. Procjena je 2,90 milijuna eura. Za daljnje unapređivanje i uvođenje IT sustava u poslovanje sudova i državnih odvjetništava, te opremanje istih predviđeno je procjena je 2,90 milijuna eura. A analize preporuke i edukacije za unapređivanje upravljanja pravosudnim sustavom, pravosudnim tijelima, pojedinačnim postupcima, financijsko upravljanje pravosudnim sustavom, unapređenje upravljanja portfeljima nekretnina u pravosuđu 3,71 milijun eura. Josip (HSS)** Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.